kad je bilo reči od strane Đurića vezano za genocid. On smatra da, kako sam ga ja shvatio, da je Haški sud potvrdio genocid. Ja se sa tim ne slažem i dalje stojim na stanovištu, to sam dužan da kažem kao čovek, da Srbi nisu genocidan narod i još da dodam to, kada je bila rezolucija o Srebrenici, ja sam bio jedan od retkih poslanika iz pozicije koji nije glasao za tu rezoluciju.Pravo je da misli šta hoće, ali ja zbog javnosti i zbog svog ličnog stava to želim da kažem. Na sceni je sad i pokušaj revidiranja i Prvog svetskog rata, videli ste, sada će da Gavrila Principa proglase, neki hoće, itd, da ne širim temu.Jednostavno, hoću da potvrdim moj stav, da srpski narod nije genocidan narod. Nastavljamo dalje sa radom.Reč ima narodni

člana 5. u izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, u kome je predlagač,

Šta ovo znači? Ovo znači inkriminaciju zaustavljanja železničkog saobraćaja na bilo koji način.Povod za ovakav predlog, ničim izazvan, jer suština ovih izmena Zakona o krivičnom postupku jeste pre svega da se omogući da se omogući sankcionisanje krivičnih dela koja se odnose na oštećenje infrastrukture, krađu šahtova, poklopaca, ograde oko autoputeva itd. Ovim se, kao i nekoliko puta ranije, podmeće kukavičije jaje u jedan predlog zakon koji to ne zaslužuje. Niko ne spori da je neophodno u Krivičnom zakoniku na bolji način urediti kažnjavanje onih koji za malu zaradu oštećuju infrastrukturu i ugrožavaju na taj način život, zdravlje građana i nanose veliku štetu komunalnom sistemu. U tom smislu nema nikakvih problema, ni kada je u pitanju ovaj Krivični zakonik o kome razgovaramo, ni Zakon o krivičnom postupku, da se ta materija uredi na adekvatan način, kako bi počinioci bili kažnjeni i kako bi oni bili strože kažnjeni.Naravno da treba uvažiti i one predloge amandmana koji govore o nehatu, da neki slučajevi ne bi izašli iz okvira namere predlagača, a to je da se počinioci ovakvih krivičnih dela kazne.Međutim, stanje primene Krivičnog zakona i primene Krivičnog zakonika ne daje za pravo poslaničkoj grupi koja ima i ministra pravde da na ovaj način raspravlja i obrazlaže zakon, vrlo često optužujući prethodnu vlast za stanje u pravosuđu. Zašto? Zato što u sudovima nema papira da zapisničari otkucaju zapisnik ili presudu. Zato što u sudu u Novom Sadu i danas opet ne radi detektor koji proverava da li lica koja ulaze u sud imaju metala kod sebe, i danas je dojavljena bomba u sudu u Novom Sadu i danas nisu održana ročišta po brojnim predmetima, u svim sudovima koji su smešteni u jednu zgradu. To se dešava sve češće.Pitali smo neki dan ministra šta je preduzeo po tom planu. Ne znam koliko ta opravka košta, ali zamislite sve posledice odlaganja rasprave iz dana u dan zbog toga što Ministarstvo pravde ne može da nađe rešenje za to pitanje. Zbog toga smatram da ovaj predlog izmene Zakonika

pravi nešto revolucionarno u izmenama Krivičnog zakonika. Nažalost, postojeći Krivični zakonik, niti Zakon o krivičnom postupku se ne primenjuju na pravi način iz više razloga iz razloga što možda pojedini zakonski akti nisu došli ranije u proceduru, pa bi se možda sa njima promenili neki nedostaci koji su uočeni kroz primenu sistemskih zakona iz oblasti pravosuđa. Tek neki dan smo raspravljali o njima, a danas glasali po hitnom postupku mimo svih ostalih zakona. Zašto? Zato da bi se ukinuo sud u Kosovskoj Mitrovici i da bi na taj način ispunili neke obaveze prema EU.Međutim, konkretan predlog izmene Krivičnog zakonika odnosi se na blokadu železničkog saobraćaja zaustavljanjem prevoznog sredstva u železničkom saobraćaju protivno propisima.

građana.Uvaženi predstavniče predlagača, srpske porodice teško žive. Imamo porodice u kojima pet, šest članova, nijedan od njih ne radi. Neki su završili fakultete i čekaju na posao godinu, dve dana. Oni su od vas očekivali da dovedete strane ulagače, da omogućite domaćim preduzetnicima da otvore nova radna mesta. Nisu od vas očekivali otpuštanja radnika, a za one koji protestuju zatvor. Zašto vi to radite? Radite zbog onoga što će se dešavati u nekom narednom periodu.U budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, tiče se ovog amandmana, predviđeno je 600 miliona evra za otpremnine.

U budžetu, Vlada Republike Srbije za narednu godinu, 600 miliona evra predviđeno je za otpremnine. Šesdeset hiljada ljudi, prema ovom planu, ostaće bez posla.Oni potencijalno potencijalno mogu da blokiraju neke pruge. To su ljudi kojih se vi bojite, bojite se da će izaći na ulice, da će blokirati pruge. Ne samo to, nego će još 40.000 ljudi ostati bez posla, jer će otpuštanje ovih 60.000 ljudi dovesti do pada potrošnje. To je ukupno 100.000 ljudi koji mogu da protestuju i na prugama.

„zaustavljanjem prevoznog sredstva u železničkom saobraćaju protivno propisima“. Ovi ljudi mogu da zaustave saobraćaj kao što su to učinili u Priboju.

ali najveći deo rasprave se vodi u načelu i u pretpostavci. To neću da dozvolim, koliko god se vi na mene ljutili.Reč ima narodni poslanik

vrlo kulturno, kao i sve što je do sada bilo.Žao mi je što ovde u Domu Narodne skupštine promovišemo neke vrednosti koje se graniče sa vidovnjaštvom i to šta će biti, kako će biti. Voleo bih da se je to vidovnjaštvo kolega koristio pre dve-tri godine kada su participirali i bili stožerna stranka vlasti, pa da je mogao tada da vidi kakva će politička sudbina biti te stranke sa stotinama i stotinama hiljada ljudi koji su ostali bez posla, ali merljivo sa 13,1, a preko 26% za samo četiri godine i za vreme jedne Vlade je ostalo bez posla. Tada ste trebali da budete vidoviti pa da predvidite da predvidite mere i da tako nešto sprečite, a ne sada novim nekim strahovima i nekim novim najavama.Uostalom, da SNS radi nešto loše, ne bi doživela pobedu i ne bi imala pobedu na svim izborima gde god da smo se pojavili. I danas po istraživanjima javnog mnjenja jedne renomirane kuće prednost i poverenje koje građani imaju u SNS je 46,1%. To ne može nijedan strah, nijedna neistina, nijedna najava kataklizme u Srbiji da promeni, zato što je neiskrena.Ovaj amandman je neprihvatljiv je neprihvatljiv za SNS kao predlagača zakona. Neprihvatljiv je zato što je to mešanje pojmova, sitno politikanstvo, jer postoji jasan Zakon o štrajku. Ukoliko svako u Srbiji iskaže želju i ima razloga za štrajk, odnose se odredbe Zakona o štrajku, i gde će se on održavati, kako će se održavati i šta će se raditi, i po tim pravilima i sada i u budućnosti, ukoliko bude bilo potrebe, ljudi u Srbiji će moći da izraze svoje mišljenje i svoje zahteve.Target ovih izmena Krivičnog zakonika su oni ljudi koji su u 11.000 napada, slobodno mogu da kažem napada, na „Železnice Srbije“ napravili direktnu materijalnu štetu od milijardu i po dinara, prouzrokovali iskakanja iz šina teretnih vozova, a da je pre tog teretnog s pukom srećom prošao putnički voz bez oštećenja.Priznajem, bez oštećenja.Priznajem, nismo vidovnjaci. Voleo bih kada bih predvideo neke stvari u budućnosti, lakše bi se za neke stvari odlučili i činili bi više za građane Srbije. Nisam vidovit da predvidim šta će u budućnosti biti i da li ćemo uspeti ovim zakonom da svedemo na nulu štetu koju javni sektor i naši telekomunikacioni sistemi i energetski i saobraćajni trpe zbog toga, ali nemojte prizivati sušu, nemojte prizivati loše u našem društvu. Jer, ako je loše građanima Srbije, džabe je što će jedna politička opcija ili dve ili ne znam koliko skakati.Nemojmo skakati.Nemojmo da gledamo interese političke stranke, ako se građani Srbije dave. Valjda treba da radimo, a ne samo verbalno da radimo u njihovom interesu i ne da predviđamo kataklizme, ne da šaljemo poruke – građani, kupite hleb, ulje, gotovo je, kraj sveta. Nemojte to da radite. Dve godine to radite i dve godine vas građani kažnjavaju, a vi i dalje nastavljate. Stalno mora da se ponavlja ista stvar.Hoćete

Ovo su uradili oni koji nisu bili kažnjeni zakonom jer su krali šine i spojnice. Pogledajte prugu. Da li je ovo pruga koju zaslužuje Srbija u 21. veku? Nije. Njima je namenjen ovaj zakon, onima koji su ovakve stvari uradili. Pogledajte pragove bez ikakvog fiksiranja za šine. Šta ćemo sa njima? Hoćemo li da dopustimo da se to dalje radi? Mislim da nećemo.Vi ćete imati svo pravo ovog sveta, imaćete ovu Skupštinu, pa ćete u budućnosti, ukoliko neko u Srbiji po ovom zakonu odgovara zato što je štrajkovao na pruzi, moći da izađete i da kažete – e, desilo se. Ali, nemojte unapred sejati strah i teror. Nemojte sejati nešto čega nema u Srbiji. Dajte kreativnost. Ono što je došlo kao kreativnost, rekao sam, spreman sam da radim, kao što sam spreman i da podržim ono što ste rekli malopre,

ali nemojte strah, nemojte neistine. Mnogo su jeftini politički poeni ako se oni zarade strahom i ako se zarade neistinom. Predsedavajući, samo ne znam kojim tonom da govorim i šta da govorim. Gospodin Babić je govorio šest minuta mimo teme, a niste ga upozorili. Ako je bila replika, to je moglo biti tri minuta.

i videti kako narod u Srbiji živi zadnjih godinu i po dana i videti da su plate manje i da u njihovoj potrošačkoj korpi ima sve manje.Ne treba biti vidovnjak jel smo čuli da će biti izmenjeni zakoni kojim će se povećati PDV na zejtin, kako kaže moj kolega, na šećer, na hleb, na sve prehrambene proizvode, nekih proizvoda na 10%, a nekih na 20%. Ne treba biti vidovnjak i videti da pada standard, da su cene svakim danom sve veće, da nema novih investicija, da ljudi sa završenim fakultetom traže posao u inostranstvu, jer ova Vlada nije sposobna da obezbedi nova radna mesta, nema novih radnih mesta, nema investicija, ne treba biti vidovnjak za to.Ne treba biti vidovnjak i iščitati zakon, odnosno budžetske zakone za 2014. godinu gde je 600 miliona predviđeno za otpremnine. Šesto miliona evra. Za koga će te otpremnine biti namenjene? Za zapošljavanje? Ne, neko za otpuštanje. Prema našoj računici to je za 60.000 ljudi i još 40.000 ljudi koji će ostati bez posla kao posledica otpuštanja ovih ljudi. To je 100.000 ljudi. Ne treba za to biti vidovnjak. Ne treba zbog toga biti srećan. Niko zbog toga nije srećan. Mi nemamo Vladu koja je sposobna obezbediti nova radna mesta, već i zaduženja i na druge načine obezbeđuje sredstva za otpremnine

pitanje je – ukoliko je prethodni režim i prethodna Vlada radila tako sjajno, tako dobro, sve je bilo kao pod konac u Srbiji, sve je funkcionisalo, sve je bilo fantastično, zbog čega ste izgubili izbore? Zbog čega vam građani Srbije nisu dali poverenje da ih vodite dalje tako prosperitetno i tako dobro?I drugo pitanje je takođe jednostavno – ukoliko je sve tako katastrofalno zadnjih godinu i po dana i samo zadnjih godinu i po dana i ukoliko je sve to tako crno, zbog čega SNS kao najveća i najodgovornija stranka u Vladi Republike Srbije je dobila na svim izborima koji su bili do sada i dobila poverenje kod građana Srbije? Kako to da samo vi vidite nešto što građani Srbije ne vide? Kako je tako nešto moguće?Ja bih voleo da dobijem samo odgovor na ta dva vrlo jednostavna pitanja?

jedno.Dakle, dobijate izbore za sad, dobijao ih je Slobodan Milošević i rastao mu je rejting dok su se građani tukli za hleb ovde na Studentskom trgu, dok su mladi išli i ginuli u ratovima, rastao je rejting Slobodna Miloševića pod punom kontrolom medija, a naročito državnih, što i vi radite. To je prvi deo odgovora.Drugi deo odgovora je, znate kako, radujte se vi ovde i onako čak umilnim glasom sa puno lažnog samopouzdanja dok vam klecaju noge, znate koliko padate sve više, kažete ovde, kažete ovde, pa smejte se. Smejte se vi tome kako vama raste rejting, a građanima Srbije pada rejting. Pada im životni standard, pada kreditni rejting Republike Srbije rekordno od kad ste na vlasti i ja se na vašem mestu ne bih smejao ovome. Zato što nema čemu da se smejemo, osim da se smejemo tom vašem helijumu kog ste prepunili, samo što ne puknete gospodo.Da vam kažem jednu stvar. Mi imamo dovoljno snage i kapaciteta da građanima Srbije uporno pokazujemo ono što već oni vide svaki dan koliko grešite i promašujete. Nije to dovoljno, moramo im dati predlog i mi dajemo predlog. Vi te predloge ismejavate.Pokazujete ismejavate.Pokazujete tu prugu. Pokažite tu prugu Simi, vašem direktoru u „Železnici“. Pokažite vi njemu šta treba da radi umesto da radi ono što radi. Nemojte vi nama prugu pokazivati, nego njemu pokažite prugu. Pokažite čoveku koji je zaposlio pola rodnog mesta u „Železnici“. Pokažite vašim direktorima koji ne znaju nikoga da prime sem ljudi iz naprednjaka u javna preduzeća. Pokažite ministru spoljnih poslova koji je primio naprednjaka bez konkursa, pa ćemo onda da pričamo o uštedi za šrafove. Hvala.

Ovaj amandman koji podnosimo isključivo je u cilju odbrane demokratskih tekovina ovoga društva. Mi podnosimo amandman za zahtevom da se ovaj sramni član briše. Bilo je i ranije u ovoj zemlji primera uvođenja diktature, nije ovo prvi put. Ali, Karađorđević Aleksandar kad je uvodio diktaturu 6. januara 1929. godine on je izašao pred građane Jugoslavije tadašnje Kraljevine Jugoslavije i kazao – danas uvodim diktaturu, raspuštam Skupštinu i danas će biti onako kako ja kažem.Ako imate takav rejting na koji se pozivate izađite i to kažite građanima. Kažite namera nam je da uzmemo apsolutnu vlast i da sprečimo svaki protest građana, svaki socijalni protest. Evo, ako su vam namere zaista ovako dobre kao što kažete, zašto u ovom članu nema nehata. Šta ćemo pre neki dan, čuli ste najavu Ivice Dačića da će vozovi ići 200 kilometara Odmah posle toga se zapalio voz između Majdanpeka i Zaječara. Valjda od trenja, od velike brzine.Ali, da vas pitam sad. Pošto je taj voz ostao onako zapaljen na pruzi, da li je to blokada pruge iz nehata ili namerna? Da li treba mašinovođa da odgovara osam godina zatvora da ide zato što je blokirao prugu zato što se voz zapalio?

Zbog dobrih namera prema građanima. Hajde objasnite mi koje su vas poslovnički, ljudski, politički motivi rukovodili kad ste odbili, recimo, da prihvatite da glasamo i da se izjašnjavamo i da raspravljamo o dopunama Zakona o oružiju i municiji? Da li smo o tom zakonu raspravljali ovde o njemu u Narodnoj skupštini, usvojili ovde, ne bi se desili brojni zločini posle toga. Sprečili bismo neke tragedije. Gde vam je tada bila briga za građane? Što njega isto niste prihvatili da stavimo po hitnom postupku. Da li one ne otklanja neke nepravilnosti. Naravno da otklanja.Dakle, šta ćemo sutra ako građani Trstenika koji su najavili blokade puta zbog istraživanja nikla na teritoriji Trstenika, blokiraju prugu. Jedan od mojih kolega je kazao da tom prugom vozovi već davno ne idu. Ali, mi u zakonu ne kažemo da kad se blokira pruga kojom vozovi ne idu neće biti robije od osam godina nego se kaže da će se ići u zatvor, osam godina. Opet podvlačim, ovaj ste zakon doneli i donosite i napisali isključivo kada ste čuli da će radnici FAP-a iz Priboja blokirati prugu.

dana.Hoćete njih da trpate u zatvor kada budu u protestu tražili svoja prava. E, mi ne dozvoljavamo da to tek tako prođe umotano uprkos tom vašem fantastičnom rejtignu je prouzrokovao ovako katastrofalnu ekonomsku situaciju, mi ne dozvoljavamo da to prođe u tišini. Nego vam kažemo, kada imate nameru da uvedete diktaturu, kažite – mi smo diktatori, to nam je urođeno, volimo tako da vladamo i hoćemo diktatorske zakone. Mi ćemo na branik demokratije, na barikade da se suprotstavimo uvođenju diktature u zemlji.I to nije prvi put. Preživeli smo to prošli put od vas, devedesetih godina. To ste isto radili. Zakon o univerzitetu, najsramniji u istoriji Srbije, Zakon o informisanju koji je doneo Aleksandar Vučić, najsramniji. Isto je bio diktatorski zakon. Borili smo se protiv toga. I tada ste imali visok rejting, pa ste izašli i rekli – mi imamo rejting od 50% i hoćemo ovakav zakon. Mi smo rekli – mi imamo rejting 10% i nećemo ovakav zakon. I pokazalo se da smo mi sa 10% rejtinga bili u pravu. Ne može sve da se meri rejtingom, znate, nije pametno.I na kraju da vam kažem još nekoliko stvari. Ja tek sad shvatam zašto vaši funkcioneri, stranački, SNS-a ovih dana paradiraju Srbijom sa onolikim obezbeđenjem. Ne čuva njih obezbeđenje. Obezbeđenje čuva građane Srbije od njih. Hvala. Samo da saopštim redosled, pošto se je puna lista. Znači, redosled je ovakav: Šormaz, Miković, Gojković Maja, Vladeta Tošković Stefanović.

Čudna je ta diktatura u kojoj ambasador jedne od najvećih i najmoćnijih zemalja ovog sveta kaže da ne vidi tu diktaturu, a u toj zemlji je mnogo razvijenija demokratija. Čudna je ta diktatura u kojoj i danas i juče ali i u svim narednim danima možemo da vidimo u svim dnevnim novinama podjednako i slike i izjave i tretman svih političkih opcija. Ali se na te novine ne gleda, gledaju se unatraške. Gledaju se iz vizure „Presa“ dok nije ukinut, dok se Dragan Đilas nije povukao iz toga jer je video da neće imati više interesa, interesa je ta diktatura koja se sada sprovodi a da recimo, u sutrašnjoj emisiji, na jednoj cenjenoj emisiji na kojoj ću ja biti gost, biće još tri narodna poslanika i sva tri iz opozicije.Da li je to diktatura gospodo narodni poslanici? U čijim je glavama ta diktatura? Ko proizvodi tu diktaturu? Ako je diktatura prema tome da neko više ne može da se bahati u Srbiji, da ne može više da koristi državne resurse, da ne može više da koristi i službene automobile i kabinete i, ne znam ti, koliko funkcija, možda. Ali, kakva je diktatura u pojedinim političkim opcijama, pokazuje sve više narodnih poslanika po obodu ove sale koji su potekli iz te političke stranke slobodomislećih, pa kada stvarno misle svojom glavom završe po obodu ove sale.

da pokuša da odgovori na pitanja koja mi potpuno na jasan, legitiman način postavljamo u ovoj Skupštini. I da shvati da su na vlasti pola mandata,

Ako to nisu u stanju da urade, i ako se bave svojim besmislicama, čitanjem svojih istraživanja javnog mnjenja i gledanja u svoja ogledala, gde su najlepši na svetu, neka nastave da rade.Molim vas, nemojte više maltretirati Narodnu skupštinu besmislicama koje ovde iznostite. Nemojte vi da vičete – strašno i da vičete vi o duplim funkcijama. Nemojte vi da pričate o bogatima. Vodite računa o tome. Nemojte.Ja vas podsećam na reči vašeg predsednika – budite mirni, budite staloženi, budite strpljivi. Uskoro će jedan od vas biti u zatvoru. Tako je rekao čovek. Znači, nemojte se uzbuđivati. Osoba koja viče sad meni zna da će uskoro biti zatvorena. Zašto onda vičete?Ja slušam šta je rekao prvi potpredsednik Vlade, treba i vi to radite. Možda ga bolje razumete, najzad.Dakle, najzad.Dakle, nesnosna je stvar, gospođo predsedavajuća, što stalno kada ih neko pita nešto konkretno, i da neki predlog, oni odgovaraju na način koji je potpuno neprimeren ovoj Skupštini.Ili ćete uvesti red da se priča o tački dnevnog reda, ili će se ovo pretvoriti apsolutno u jedan verbalni rat između ispravne, radne pristojne Srbije i onih koji je rastakaju svaki dan. **Vesna Kovač** Gospodine Babiću, replika. **Zoran U jednoj stvari ću se složiti, mi ne možemo pričati o bogaćenju, jer nije lider moje stranke napravio firmu, kao što je to uradio Dragan Đilas, i nije prihodovao on, nego Dragan Đilas 38 milijardi dinara i to po zvaničnim podacima Agencije za privredne registre, 38 milijardi dinara samo jedna firma i samo od onog trenutka kada je postao ministar i samo od onog trenutka kada je postao gradonačelnik Beograda.Siguran sam da u bogaćenju, a to smo videli i sinoć kako se u jednoj emisiji hvali svojim bogatstvom, kao što smo saznali i to da se ta firma, uopšte nije ni promenila vlasnika, nego se možda razmišlja o promeni vlasnika, a na sva zvona je najavljeno da je gospodin Dragan Đilas prodao sve svoje firme, a sada, sinoć smo videli i da nije, toliko o doslednosti, a ono o čemu je SNS pričala i o čemu ćemo pričati i šta ćemo, siguran sam, voljom većine narodnih poslanika u ovom Domu Narodne skupštine, ove stvari nemaju veze sa štrajkačima.Vi možete da okrećete glavu na drugu stranu, i možete da žmurite nad time, jer žmurili ste i godinama i decenijama unazad.Ove stvari, pogledajte ove padove dalekovoda, pogledajte ovo, kakve veze to ima sa štrajkovima,

Zbog građana Srbije ja moram da kažem, prvo da vam dam jedan besplatan savet, uzmite lepo te slike, uzmite lepo te slike, uvaženi kolega pa ih odnesite kod ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, ako još uvek pričate sa njim, pa mu recite – evo, gospodine Dačiću, po sadašnjem zakonu, ne ovom što ga sada menjate, nego po sadašnjem, za to krivično delo se ide u zatvor do 5 godina,

na vlasti pola mandata, gospodine Babiću, pola mandata ste na vlasti i vi nama pričate nešto.U tome je problem što nemate šta da pričate, pa pričate nešto,

vašem.Ko ste vi da pričate nama koji ćemo da se bavimo godinama onim što ste ostavili u Srbiji iza vas? Mi ćemo se baviti vašim firmama, vašim bogaćenjem, vašim laganjem građana Srbije, propašću koju pravite svaki dan u svakom mestu u Srbiji, znaju šta radite.Nemojte radite.Nemojte nama da pričate, ljudi vas gledaju i smeju vam se, sve više i sve hrabrije i ja sam zbog toga presrećan, a vi se samo smejte. **Vesna Kovač** Molim vas da zatvorimo replike.Dobro još jedan krug replika, izvolite, i onda molim vas završavamo. U sportskom žargonu, kažu – zicer. Ja sam zahvalan prethodnom govorniku što mi je baš omogućio takav zicer. omogućio takav zicer. Namerno koristim te termine iz Košarkaškog saveza koji je još opterećen politikom, jer Dragan Đilas je predsednik Košarkaškog saveza Srbije. Politika i sport, nespojivo, ali kada su neki drugi u pitanju, a kada je Dragan Đilas u pitanju onda to može. Nadam se da će imati i hrabrosti i političke mudrosti da podnese ostavku.Ali, ovaj zicer znači

Vama smeta što je neko negde radio. Pre toga ste optuživali da niko nikada nigde nije radio i da ništa ne ume zbog toga. Sada vam smeta kada radi, sada vam ne smeta kada radi, ali ono što je definitivno, firma koja je, poštovani građani Republike Srbije, u vlasništvu Dragana Đilasa je prihodovala o podacima Agencije za privredne registre po onome što je vlasnik te firme Dragan Đilas prijavio, prihodovala je za godine kada je bio ministar, kada je bio gradonačelnik Beograda, prihodovala 38 milijardi 938 miliona dinara. Zamislite koliko života građani Srbije moraju da rade da bi toliki novac videli uopšte. Ni na TV ne mogu da vide toliki novac, nešto što je za samo godine u vlasti Dragan Đilas kao vlasnik zaradio, a nama se spočitava i to što smo radili negde.Šta

Mislim da je odgovor jednostavan.Svi mediji danas u Srbiji, osim par ostrva slobode su u vašem vlasništvu, direktno ili indirektno. Pod kontrolom, apsolutno sve se odlučuje, i ne samo u medijima, već i u firmama i apsolutno su razrađeni svi putevi korupcije, maksimalno od nabavki u kliničkom centru pa dalje.Dakle, dalje.Dakle, vi ste stranka koja ne da je ogrezla u tome za šta optužujete druge, ne vi lično, nego ti ljudi koje ste delegirali, da smatram da je nemoralno da ovde iznosite takve stvari za čoveka koji je registrovao, plaćao poreze u ovoj državi i radio pre politike, i to je nemoralno što radite. U redu je da neko negde radi, ali da radi u jednoj firmi kojoj na taj način, gle čuda kada ste došli na vlast toliko uvećala prihode. To nikako da mi objasnite. To nikako ne možete ni da razumete, i umesto da tu stvar stavite sa strane i vratite se na zakon i da mi vidimo zašto vi hoćete od jednom da neko ne blokira prugu, vi opet pričate o Draganu Đilasu koji nije ovde da se brani, a vi ste takvi, vi inače tako radite. Volite iz budžaka da dobacujete, koji nije preprodavao grobno mesto u Vrnjačkoj banji gospodine Babiću. To nije radio Dragan Đilas, i nema hotel u Vrnjačkoj banji. Da li razumete? Nemojte, gledaju nas ljudi u Vrnjačkoj banji i Dule Klisar koji vas je potukao do nogu. Budite prema njemu bar pošteni.

Gospođo predsedavajuća, ja razumem duple aršine, ali da ne sprečite kada neko zbog manjka argumenata, zbog slabosti, zbog nekulture, zbog zlobe ne pogleda sebe u ogledalo i dva radna mesta na kojima je i u Narodnoj skupštini i u Ministarstvu inostranih poslova

vas predsedavajuća, smatram da ste na vreme trebali da upozorite gospodina Babića. Član 106. i član 107. povređeno je i dostojanstvo i činjenica da se govorilo mimo dnevnog reda. Međutim, poštujem vaš način vođenja sednice i činjenicu da ste tolerantni kako prema opoziciji, tako prema poziciji, ali jednostavno reči koje je on izrekao su netačne.Gospodin Borko Stefanović ima jedno radno mesto i prima jednu Veselinoviću, molim i vas da ne replicirate kada ste tražili povredu Poslovnika.)Da, ali ovo je neistina u najmanju ruku. Dakle, nikada Borko Stefanović nije primao dve plate niti je radio na dva radna mesta. To je neistina koja je preuzeta iz tabloida, uneta u Skupštinu kao neistina. Umesto da govorimo o temi koja je danas na dnevnom redu, način kako da se promeni vrlo za nas sporna odredba da je zabranjeno zaustavljati voz i na taj način onemogućiti ljude da protestuju. Nismo mi da se zabrani zaustavljanje vozova, nego smo zato da se to reči na drugi način, davanja

Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da ovaj amandman ne treba prihvatiti. Predlog zakona je jasan, on se bavi kriminalcima, on se bavi štetočinama i on se bavi onima koji čine štetu u železničkom saobraćaju, a ne onima, naravno ja razumem obrazlaganje, razumem da ima pravo opozicija, još naročito ona koja je u drastičnom padu poverenja kod građana, da traži neki način da privuče pažnju na to što radi i da zamagljuje koristeći dnevno-političke situacije, pa onda kada se radi nešto oko železnice ili oko pruge, hajmo odmah na nešto što se desilo pre par dana, blokada jedne pruge, hajde da pričamo o štrajkačima, itd, kao da ne postoji Zakon o štrajku koji to reguliše, Zakon o radu i svi ostali zakoni, ali to samo pokazuje slabost podnosioca amandmana i načina na koji oni to rade.Neću govoriti ni o čijoj kući, mada bih mogao. Imam recimo tetku u Golubiću kod Knina, mogao bih da pričam o tome kako je neko i na koji način renovirao svoju kuću, a mnogi mnogi ljudi koji ovde žive i koji su izbeglice iz tog kraja nisu uspeli da stignu do takve obnove svoje kuće. Možda kada jednom bude tema, ali pošto to nije tema ovog amandmana naravno da o tome neću Razumem kada poslanici DS prošire temu, vi niste bili tu, niste vodili sednicu, na način na koji su oni obrazlagali ovaj amandman, pa onda kažu, znači govorim o ovom zakonu, a oni pričaju o preduzećima u restruktuiranju,

Onda pričaju o povećanju broja nezaposlenih što je neistina, smanjuje se broj nezaposlenih otkad radi ova Vlada, ali ne pominju da je duplo povećan broj nezaposlenih u četiri godine perioda njihovog rada.Zato rada.Zato kada oni proširuju, kada govore, mislim da nemaju nikakvo pravo da osporavaju nama da ih podsetimo na to šta su radili i zašto je došlo do takve situacije. Znate, nemoguće je da se sada kaže da mi ovim zakonom hoćemo da sprečimo ljude na pravo za štrajk. Oni vrlo dobro znaju da ne uključuje pravo na štrajk to da se sedne na prugu ili put. Oni to vrlo dobro znaju, iako kažem, to se ne tiče ovog zakona, ali oni to govore. Vrlo dobro znaju da za to ne postoji, jer su slali žandarme na ljude u Lapovu, jer su slali žandarme na ljude po vojvođanskim putevima kada su bili izvršna vlast u zemlji.Zbog toga i jeste problem njihov sa rejtingom, a i naš sa rejtingom koji ima SNS. Mi moramo da rešavamo probleme, između ostalog ih i rešavamo ovim predlogom zakona na taj način, koji je stvarala jedna nesposobna vlast, jedan nesposoban režim u prethodnom vremenu. Naravno, problem je što imamo toliki rejting da možemo da napravimo posle narednih izbora, ako bi bili ovih dana, sami Vladu. Znate, to nije diktatura. Vi niste bili tu, ali ovde se pričalo o diktaturi.

Pokušavam da objasnim poslanicima zašto ne treba da se glasa za ovaj amandman. Ne mogu da se udaljim od njihovog obrazloženja. Znači, to su bili njihovi argumenti za amandman. Slažem se sa vama. Potpuno iracionalno, nikakve veze sa Predlogom zakona nemaju i sa tim članom, ali to smo sve ovde slušali. Znači, trenutno nesposobna organizacija koja priča o rejtinzima, a ne govori o tome da je izgubila izbore u nekoliko opština, može na takav način da radi i to građani vide, ali zato i mi imamo pravo na to da odgovorimo. Odgovorićemo na predstojećim izborima u Odžacima i u Beogradu,

tako sam govorio kada sam rekao da ne mogu da opstanu ovde u proceduri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, je Vlada shvatila i povukla ih. Sada ću isto tako pokušati da objasnim šta ovde nije u redu u ovom zakonskom predlogu.Podržavam podneti amandman na član 5, ali samo ako čitamo čl. 1, 3. i 5. Predloga zakona videćemo direktnu kontradiktornost jednog, drugog i trećeg i videćemo koliko su određene diskusije apsolutno bile bespredmetne i neosnovane.Naime, da ne idemo dalje i da ne čitamo Krivični zakonik u drugom delu, samo u ovom delu koji se tretira Predlogom zakona, da se držimo teme, činjenica je da je već danas za slučaj drske krađe, na naročito bezobrazan i drzak način, a šta je drugo nego krađa dalekovoda ili krađa šine šine teška krađa. Hajde da čitamo ili kako moj kolega kaže – hajdete da čitamo. Tu je zaprećena kazna osam godina. Kada pređe određenu vrednost zaprećena kazna je deset godina. Ukoliko postoji volja i spremnost države da stane na put kriminalu, neka primeni zakon.Dan danas postoji mogućnost izricanja iste te kazne, pa čak i teže kazne nego što se predlaže u trećem članu zakona, odnosno kojim se dira član 279. No, sada se vraćam na peti član, gde je podnet amandman, gde je učinjena određena intervencija, ali vam ukazujem da u članu 3. Predloga zakona, kojim se dira član 279. ukida se nehat, a u članu 5. kojim se dira član 290. ostavlja se nehat. Hajde ili hajdete, kako moj kolega kaže, dogovorite se sami sa sobom da li treba nehat ili ne treba nehat ovde da stoji.Mislim da je neprimereno da u okviru jednog zakona, a to je Krivični zakonik imamo od člana do člana različit stav i različitu primenu određenih instituta koji su jedinstveni za ceo Krivični zakonik. Da je kojim slučajem Vlada odradila svoj posao do 31. marta i predložila Krivični zakonik mogli bi da se nadamo da bi to bilo temeljnije urađeno. Razumem želju narodnih poslanika da sami učine ono što Vlada, da li iz lenjosti ili zbog neke druge zauzetosti, nije uradila, čak sedam i po meseci, da to bude urađeno na ovaj način, ali očigledno nije temeljno urađeno.

da kao kolege govorim o svemu i svačemu, a da ne govorim o amandmanu. Mislim da bi rasprava bila mnogo kraća i sažetija da je predlagač, odnosno da je naša

piše u ovom amandmanu? Prosto se u moru reči ovde i u moru tema koje su se otvorile, kolege imale vrlo tolerantne predsedavajuće danas, moji komplimenti za predsedavajuće. Nadam se da će biti takvi i ubuduće, bez obzira ko govori. Piše samo – briše – briše se.Suštinski amandman je vrlo loš, a ono što smo čuli u usmenom obrazloženju ili pokušaju, to je prosto pomešalo babe i žabe. Nama to ništa nije objasnilo, niti je predlagača ubedilo zašto bi trebalo da odustane od Predloga zakona i zašto bi trebao da obriše čitav ovaj zakon. Cilj je jednostavan, neću ponoviti šta je cilj ovog zakona zbog predlagača koji su ovo učinili samo zbog politikantskih razloga, da bi nešto pričali građanima Srbije, da bi pokušali nekako da poprave situaciju svoje političke stranke. To je legalno, legitimno, demokratsko pravo svakoga od nas koji se bavimo politikom.Naš cilj,

da ih zastraši i da inicijatori ovog zakona, dakle javna preduzeća, svi veliki sistemi u državi, građani Srbije svake lokalne sredine, AP Vojvodine i ne trpe nesagledivu materijalnu štetu koja se činjenjem ovih krivičnih dela poprima. Ko plaća tu nesagledivu štetu? Građani Srbije, građani Novog Sada, građani Beograda, građani Vojvodine plaćaju ovu štetu i zato ne možemo da prihvatimo amandman koji kaže – briše se.Cilj ovoga svega, znači brisanja ovog amandmana, bi bio nanošenje ogromne materijalne štete. Šta je alternativa? Alternativa bi bila, recimo, da piše u članu 5, kako ima tendenciju predlagač amandmana, da se dozvoljavaju krađe, da se dozvoljava zaustavljanje saobraćaja, da se dozvoljava, pošto u tom članu piše, ako se zaustavi saobraćaj, kolokvijalno govorim, protivno propisima. Znači, ako dozvolimo kršenje propisa i da dozvolimo nanošenje velike materijalne štete.Pošto štete.Pošto mi nemamo dilemu da to treba sve dozvoliti, ne možemo da prihvatimo ovaj pravni nonsens i ne možemo da prihvatimo ovakve, hajde da ne budem gruba, da ne upotrebim reč, zaista živim od ove plate, pa ne mogu da plaćam velike kazne koje bi koje bi usledile kada bih rekla šta zaista mislim o ovim amandmanima, dakle, nećemo ovo prihvatiti. Nema potrebe da nas ubeđujete. Građani Srbije će biti zadovoljni ako sprečimo nanošenje ovako velike štete koju su do sada plaćali oni kao poreski obveznici.Da li smo mi u pravu, to ćemo videti, kako je kolega Šormaz, obrazlažući naš stav povodom ovog amandmana, rekao, na izborima u Odžacima i nešto bliže, već sutra, na sednici Skupštine grada Subotica, jer su koalicioni partneri DS odlučili da prekomponuju vlast i da

Hvala.Kako će se narodni poslanici izražavati, kakvo mišljenje imaju, to je zaista njihov stav. Ne želim ni na čije izlaganje da utičem.Reč ima narodni poslanik Vučeta Tošković. Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, ne znam zašto se ovolika halabuka digla od strane predlagača amandmana na ovaj član 5. zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, jer ako je njihov amandman da se briše ovaj član, onda se tu aboliraju svi kriminalci, svi lopovi. To ne može jedna uređena država da prihvati.Mi

ovoj državi. Stiče se utisak da pojedini ljudi neće da prihvate red i rad u ovoj državi, a mi smo obećali da ćemo raznoraznim zakonima uvesti državu u pravne tokove.U

Dakle, ono u saobraćajnicama važi, a ovde vi ne dozvoljavate zato što se član u potpunosti briše. Ponavljam, vi abolirate sve ono što je najgore za državu, a to su kriminalci i lopovi. Da li su to uzeli jedan šraf ili metar pruge ili jedan dalekovod, to je bezbednost urušena, jer ne može jedan voz, jedan automobil ili bilo kakav plovni objekat da naiđe na neku iznenadnu zapreku a da se to ne može sankcionisati.Dakle, SNS i predlagač zakona hoće da uvede red u državu. To što se vama ne sviđa da se uvede red, to će se pokazati na sledećim izborima. Hvala.

govoriti.Netačno je da mi predlažemo brisanje člana 290. Tačno je da se predlaže brisanje člana 5. Predloga zakona, da ostane sadašnje rešenje, a u sadašnjem rešenju je definitivno obezbeđena zaštita i od krađe i od teške krađe i ovo što je u članu 290. ostaje i dalje – ko uništenjem, uklanjanjem ili težim oštećenjem saobraćajnih uređaja, sredstava, znakova ili uređaja za signalizaciju ili zaštitnih i odvojnih ograda, koje služe bezbednosti javnog saobraćaja na putevima, davanjem pogrešnih znakova ili signala, postavljanjem prepreka na saobraćajnicama ili drugi sličan način, pa može čak i ovo, tako ugrozi javni saobraćaj da time dovede u opasnost život i telo ljudi i imovinu, znači, to i dalje ostaje.Jedino ostaje.Jedino gde polemišemo je da li treba posebno isticati ovaj železnički ili morski saobraćaj ili ne znam šta. Sve je to obuhvaćeno. Mi tražimo da ostane sadašnje zakonsko rešenje, što je do juče smatrala i Vlada Republike Srbije ili je bila lenja pa nije dala predlog, iako je Predlog zakona trebalo da uradi do 31. marta. To je cela priča.Nema nikakve podloge u tome da se tvrdi da poslanička grupa DS nije za poštovanje zakona. Naprotiv, mi jesmo za poštovanje zakona. Mi smo da se i sada važeći zakon poštuje i da se svi koji su izvršili tešku krađu, koji su srušili dalekovode, ukrali materijal, procesuiraju. Ko to ne radi? Država ne radi. Ko nosi odgovornost za funkcionisanje države ovog trenutka? Zna se ko. To sigurno nije DS ovoga trenutka. Hvala.

bivše stranke malo okrenuli ćurak na drugu priču. Malo pre ste pričali jednu priču, sad pričate drugu priču. Verovatno ste shvatili da ste pogrešili u svom izlaganju pre jedno pola sata. Sad, to što pokušavate da operete kao svoju istoriju, to je već druga priča.Međutim, radi se o jednoj drugoj stvari. Ono na šta su već moje kolege ukazivale, nije stvar samo u zaustavljanju saobraćaja. Ono što je osnova cele stvari, nije saobraćaj zaustavljen, nije tako strašno, jeste, ali nije toliko opasno ako se saobraćaj samo zaustavi. Ali, krađa nekoliko desetina metara, samo nekoliko desetina metara, oni su krali i na stotine metara železničke pruge, dovodi u opasnost da imamo pogibiju velikog broja ljudi. Ako se ukrade rampa, kao što se dešavalo da se na putu između Vršca i Beograda ukrade rampa svakih nekoliko dana, pa se dešavalo da voz po 200 metara gura automobil koji prevozi prugu ili, ako se ukrade železnički most i rastavi se, kao što se dešavalo, u tome je poenta celog ovog dela i celog ovog zakona.Normalno je da ga treba pooštriti i normalno je da treba pooštriti Krivični zakonik u tom delu, da takvi ljudi treba da odgovaraju za umišljaj, odnosno za ubistvo,

da ono što se desilo u Srebrenici je briljantno izvedena vojna akcija. To nikad nisam tvrdio, za razliku od nekih sa argumentacijom da je neko bio tamo.Činjenica je da sadašnje zakonsko rešenje omogućava kažnjavanje na isti način, što se predlaže i predlogom zakona. Šta se predlaže? Maksimalna kazna do osam godina. Već ovog trenutka postoji mogućnost kažnjavanja do osam godina za tešku krađu.

samo je pitanje da li ova država hoće, može i ima spremnost da se bori protiv kriminala.Nema zakonskih smetnji ovog trenutka, ali hajde da se pitamo da li se sprovodi zakon ili se ne sprovodi ili sad pokušavamo da predstavimo da sada kada ovo promenimo zadaćemo odlučujući udarac kriminalu u Srbiji. Hoćemo li time da rešimo? Ako ćemo time da zadamo onaj završni udarac kriminalu u Srbiji, svaka čast, hajde onda da svi prihvatimo. Hvala.

DS.Dakle, sad ste uhvaćeni ne sa rukama u pekmezu do lakata, nego ste i glavu gurnuli u teglu s pekmezom. Nemojte to da radite. Ne treba to da radite. Evo zbog čega to ne treba da radite.Od prvog dana od kada se ovaj zakon pojavio mi jedino što osporavamo u ovom zakonu, i to radimo našim amandmanima, je činjenica da uvodite diktaturu u ovoj zemlji zemlji na način da sve ove radnike koji protestuju ovoga trenutka po Srbiji hoćete da strpate u zatvor na osam, tri, pet godina, koliko god vam se ćefne.Nemamo mi nikakav problem da svako ko ukrade šraf, prugu, prag ili rampu ide u zatvor, bez obzira što ćete vi posle da ih amnestirate nekim novim zakonom o amnestiji, jer vi ste glavni generator kriminala u ovoj zemlji zato što kriminalce amnestirate, tetošite, povlađujete im, tepate im, ali mi ne želimo uvođenje diktature. Mi ne želimo da u gradovima, a ja sam jedan iz tog grada, iz Kruševca, gde otkucava socijalna tempirana bomba ovoga trenutka, gde se građani spremaju da blokiraju puteve zato što su ostali bez posla pod vašom naprednom vlašću. Ne želimo da kažnjavate građane zato što protestuju protiv vas.Ovde nije reč o krađi i nemojte obmanjivati građane. Ovde je reč o tome da građani imaju pravo da u trenucima svog opravdanog nezadovoljstva ovom štetočinskom vladom, najgorom od dolaska Južnih Slovena na Balkan, izađu, protestvuju i blokiraju prugu, jer da ste hteli da imate dobru nameru, što niste onda doneli odluku da se kažnjava onaj ko blokira druge putne pravce? Neću da govorim o onim pomorskim putevima kojih još nema, o autoputevima. Ovde se govori samo o pruzi. To vam je palo na pamet onoga trenutka kada su na prugu izašli radnici FAP-a iz Priboja.Sada vas pitam, kad sutradan 20 hiljada žitelja Trstenika, 20 hiljada građana Trstenika izađe na prugu da blokira prugu i put zbog toga što ste dali dozvolu za istraživanje rude nikla na teritoriji Trstenika, gde ćete njih u zatvor?

da uvodite diktaturu, mi ćemo vam to ponavljati svakog dana na primerima onoga što vi radite, a što ne bi trebalo da radite.Na kraju vas molim da ove zakone piše struka. Svaki dan čujem nekog visokog funkcionera SNS koji kaže – nemamo kadrove. Onomad Mrkić nema kadar za ambasadora u Njujorku, nema ambasadora u Vašingtonu, nema kadar za ambasadora u Pekingu. Pre neki dan Vučić kaže nemamo kadrove da upravljaju Beogradom, izgleda nemate kadrove da pišu zakone. Vi imate samo kadrove starlete, koje pune tabloide. Dajte neki kadar koji će da napiše zakon. Ako ne zna, pa, evo, pozovite nas, mi ćemo pomoći.Ovo što ste napisali u ovom zakonu,

da sve to što ste predložili piše u postojećem zakonu, ali ne piše da je blokada pruge krivično delo za koje se ide tri, pet ili osam godina, koliko se bude ćefnulo gospodinu „najavi“.Ne možete na takav način da čuvate vlast. Svako čuvanje vlasti diktaturom rezultira još većim otporom građana. Imajte na umu da ste tako prošli prošli put, tokom devedesetih godina, uvođenjem sramnog zakona o univerzitetu još sramnijeg zakona o informisanju. I tada ste imali visok rejting i tada ste nas nazivali izdajnicima, pa se pokazalo da je pobedila ideja evropske Srbije, koju ste sada prihvatili. Sada smo mi ponovo denucirani zato što nećemo da vas podržimo u diktaturi. Danas smo mi najgori ljudi na svetu zato što smo stali na branik demokratije. Nemojte ovo da radite. Ne bi trebalo da se igrate vatrom, jer niste otporni na visoke temperature.

da sa kadrovima i da sa svim tim znanjem se prethodni govornik možda kandiduje da bude ambasador. Čudi me samo da ga u prethodnom režimu nisu predvideli i nisu videli takav kapacitet da može da bude ambasador u bilo kojoj državi.Vidim da od te diktature, koja je bila u prethodnom režimu vidljiva, ostao je genocid. Ponavljam, genocid je šta ste uradili za četiri godine, povećavajući nezaposlenost sa 13% na preko 26%. Genocid Genocid je da se napravi ta tempirana socijalna bomba koja otkucava, jer tu tempiranu socijalnu bombu je napravila DS. Vi ste je napravili. Vi ste otpuštali ljudi. Vi ste prodavali imovinu tih firmi. Vi ste za tako nešto odgovorni. Vi ste odgovorni što smo na vrhu liste bili po kriminalu i korupciji. Vi ste odgovorni što smo na vrhu liste po nezaposlenosti u svetu. Vi ste odgovorni što ste nas doveli na rub propasti. Vi ste odgovorni.Ako očekujete očekujete da vas na to ne podsećamo i ako očekujete da je podsećanje na to diktatura koja postoji samo u vašim glavama i u vašem razmišljanju od straha od nesnalaženja u normalnom životu zarad benefita i bahanalija koje ste imali i koje ste radili u prethodnom periodu. Ali, samo da znate, radnici i „14. oktobra“ i „Župe“ i „Crvene Zvezde“ ne moraju da brinu ni za svoja radna mesta, ni za svoje socijalno stanje. Dok je ove Vlade Republike Srbije, dok SNS vodi i Grad Kruševac i Vladu Republike Srbije i državu Srbiju svaki građanin je siguran i bezbedan, za razliku od vas, koji ste, ponavljam,

i to govori da je DS napravila genocid.Smatram da je ovo najveće unižavanje Narodne skupštine u ovom mandatu. Vi za to niste izrekli ni opomenu šefu poslaničke grupe, ovlašćenom predstavniku.Ovo je način na koji se ova skupština unižava do te mere da poslanici DS zaista postavljaju sebi pitanje da li im je mesto u ovoj Narodnoj skupštini, označavajući celu jednu stranku genocidnom i činjenicu da smo napravili genocid. Ne mogu da razumem kako niste izrekli opomenu i kako niste upozorili na vreme šefa poslaničke grupe SNS? Mi znamo dobro definiciju genocida i znamo dobro šta znači reč genocid.Upotrebljavati tu reč ovako olako u žaru političke borbe radi sitnih političkih poena nije u redu. Mi na neki način pokušavamo da razgovaramo o temi, da ukažemo na činjenicu, da zaista predloženi predlozi nisu adekvatni, to dobijamo od predstavnika najveće političke partije u Skupštini, da smo mi učinili genocid. I vi na to ostajete nemi. Tek na kraju kada je završio sa svojim izlaganjem,

Isto vašeg narodnog poslanika malopre nisam opomenula.Dakle, koriste se teške reči u Narodnoj skupštini i molim vas, sve vas molim, ne mogu sama da poštujem dostojanstvo, a da vi svi …I vi ste na redu gospodine Mićunoviću, morate da sačekate pre vas ima prijavljenih još.

ali mimo vaše lične procene šta jeste dopustivo, a šta nije, postoje reči koje su nedopustive.Dakle, mislim da oni koji hoće da

Dakle, morate da vodite računa šta ko ovde izgovara. To nisu tek tako nekakve reči. Radi se o stvarima koje su nedopustive.Ako njih niko nije optuživao za genocid, za politiku koju su vodili sa katastrofalnim posledicama, ne smete da dopustite bez opomene i oduzimanja reči da oni ovde izgovaraju reč genocid upućujući je stranci koja se sve vreme borila protiv njihove ratne politike koja je i dovela do najstrašnijih stradanja u novijoj

ovde su tako uvredljive reči korišćene i u obrazlaganju, da ne mogu da razumem. Po mom mišljenju, morali ste da prekinete, čak da date opomenu, da oduzmete reč do kraja sednice.Srpska napredna stranka je nastala pre pet godina.

Spreman sam da danas naučim i da priznam da sam naučio, a vi mi recite kako se zove, kako može da se nazove kada jedna vlada za četiri godine duplira broj nezaposlenih ljudi u Srbiji? Merljivo, vidljivo, strašno sa 13% na preko 26%. Recite mi, kako se to zove?Tragedija koju vi hoćete da napravite komedijom. Nevidljivo.

Na stranu što ste obećavali 200 hiljada novih radnih mesta. Ko je odgovoran za to? Kojim imenom nazvati to? Kojim imenom?Ali, kada se pominje odgovornost kada je 13% ljudi u Srbiji izgubilo posao, kada se pominje da je za te četiri godine bivši gradonačelnik Beograda prihodovao 38,39 milijardi dinara, se skače, vređa, ne znam ni ja šta se radi. Šta je to drugo nego diktatura koju bi želeli da sprovedete. O svima i o svakome najgore i najodvratnije i to je demokratija i to je sloboda,

bili smo svedoci jedne pojave koja je ugrožavala nekoliko segmenata našeg društva. To je bilo pitanje tzv. bakarne mafije, masovne krađe poklopaca sa raznih komunalnih objekata, zatim lomljenje spomenika u sitan bakar i nošenje spomenika, skidanje krovova itd.Bilo je ugroženo nekoliko stvari,

lomljeni su, odnošeni.Pitao sam ovde premijera i ministra unutrašnjih poslova – može li se ući u trag ako se dnevno nose tone bakra, a tu spadaju i šrafovi sa železničkih šina, trafo stanice, dakle, ugrožava se ekonomija, ugrožava se kultura, bezbednost saobraćaja

sa bakarnim polomljenim delovima nije otišao preko granice. To znači da su ostali ovde.Kako je bilo moguće da se godinu i više, dve ne može ući u trag

postavila to pitanje krađa, ugrožavanja puteva, bezbednosti, energetskih objekata, kao jednu veoma opasnu, višestruko opasnu pojavu u društvu.Nikakvi društvu.Nikakvi policijski rezultati to nisu dali. Skinut je krov sa Umetničke akademije. Za to mora dizalica da dođe da skine, to su tone. Da li je moguće da jedna patrola ne moće da prođe da prati gde je to otišlo? Prema tome, ovo govorim samo zbog toga

pošto postoje i zapisnici, stenografske beleške i znaju ko je o tome govorio, a da Valda na to pitanje do dana današnjeg mi nije odgovorila. Ko je su to organizacije, ko to čini i šta se tim bakrom dešava. To je jedno pitanje.Postoji drugi element na koji smo bili odlučili da ukažemo. Može se lako dogoditi, i to je jedno pravilo koje mnoge države koriste, da se pod plaštom brige za bezbednost i borbe protiv nekih pojava tome priključe i neki drugi. Mi ćemo imati ovde raspravu o radničkim pravima, o štrajkovima i prema modernim zakonima, kako je svuda urađeno, ali postoje takođe situacije, mi zaboravljamo da postoje, revolucije, pa neće neko valjda tražiti dozvolu da izvede revoluciju. Prema tome, moramo voditi računa o pravima ljudi. Sigurno da nije dobro da se blokiraju ulice, a to policija takođe može spreči pre svega razgovorom sa tim ljudima ili uticajem na te sindikate ili ljude, da do toga ne dođe.Ovo

koje ova zemlja ima. Još iz Titovog vremena je preuzimala sve deklaracije, međunarodne konfederacije rada, Komiteta za ljudska prava, Komiteta za radnička prava UN. Sve to mi moramo uneti u naše zakonodavstvo i to moramo poštovati, sviđalo se to nekom ili ne.Ovde je, dozvolite da kažem usput, uneto mnogo od strasti, nekada, čini mi se, iz neznanja. Ovde se govorilo o reči – genocid. Meni je žao ali bojim se da ovde mnogi ljudi ne znaju šta ta reč upravo znači.

da je u Americi 40 godina bila zabranjena ta reč u slobodnoj štampi, jer je bila previše zloupotrebljavana? Tek posle Ninberškog procesa, kada se tako ogromne žrtve, šest miliona samo Jevreja i ostalih, ostalih, na osnovu uredaba genocidnih donete tek onda je ta reč počela da se upotrebljava.Uzgred budi rečeno, kada nešto govorite o DS, ja sam bio svedok

šta je da ne budemo nekada u zabludi iz nerazumevanja ili u strasti ne znam kakve mržnje poneti da pričamo stvari kojoj će se ljudi smejati ako budu čuli. To je to. Na to sam apelovao. Apelujem i dalje, dajte da završimo taj posao ozbiljno, da ostavimo ove druge rasprave. Postoje tabloidi pa ko želi široko mu polje, neka se tamo sa time razgovara. Hvala.

minuta je kolega koji viče – krši Poslovnik, govorio o diktaturi. Pet minuta je govorio o diktaturi, obrazlažući ovaj amandman. Moram da kažem da se ne slažem sa njim, obrazlažući ovaj amandman, i zbog i zbog toga moram da kažem da mi moramo da odbijemo taj amandman, da je predlog amandmana zaista neprihvatljiv, da je rešenje u zakonu daleko bolje, jer zakon koji je ovde predložen ne predviđa uopšte bilo kakvu sankciju za one koji štrajkuju tamo gde nije predviđeno da štrajkuju.Ponavljam, štrajkuju.Ponavljam, ovaj Predlog zakona se bavi kriminalcima, onima koji čine štetu na infrastrukturi, ne bavi se onima koji štrajkuju. Postoji poseban zakon za to. Kada neko obrazlaže, onda mora da očekuje i da će dobiti odgovor na to obrazloženje. Ja sam to probao i malopre da vam kažem, ali vi ste pustili jednog poslanika da pet minuta govori o diktaturi, što apsolutno se nigde ni u ovom članu zakona na koji je podnet amandman, ni na ceo Predlog zakona ne može odnositi. Čuli smo razna predavanja i čuli smo o tome kako smo, na primer, danas usvojili nešto što se tiče suda u Kosovskoj Mitrovici,

i toliko su pričali stvari koje nemaju nikakve veze sa tačkom dnevnog reda, ni sa članom, ni sa amandmanom, da mi nismo mogli da ostanemo nemi. Sada kada su nemoćni, oni su izašli.Jedna izašli.Jedna stvar je činjenica, ovaj amandman nema veze sa štrajkom, Zakon o štrajku se bavi time, a oni koji su slali žandarme na radnike i u Lapovu i na drugim mestima i u Smederevu kada su štrajkovali radnici „Želvoza“, preduzeća u restrukturiranju, koje sam ja branio od tih istih policajaca, imam pravo to da im kažem, i to kao poslanik iz redova SNS koja će rešiti koja će rešiti problem „Želvoza“ i svih ostalih preduzeća u restrukturiranju. Hoću samo zbog toga, da bi radnicima bilo jasno da je to što se ovde govorilo apsolutna zamena teza i da nije tačna. Zbog toga sam insistirao da se to ponovi. Zahvaljujem. Hvala.Reč ima dr Marko Atlagić. Izvolite. **Marko Atlagić** Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, normalno da ću biti protiv ovog amandmana i predlažem da se on odbije, reći ću iz kojih razloga.U prvom redu, pre nego što to kažem, dozvolite da kažem da je danas bilo suviše nepotrebnih reči od strane predlagača amandmana, iz razloga što amandman na neki način, hteli mi ili ne, u stvari se bori protiv sankcionisanja onih koji vrše krađu na železničkoj pruzi. Dozvolite da to obrazložim. Dakle, kriminal na železničkoj pruzi, razbijanje i uništavanje železničke imovine.Vidite šta se može desiti. Može se desiti da se pokrade na železnici i zaustavi voz. Zašto smo onda protiv zaustavljanja, ako je ta ogromna bilionska krađa itd? Moram reći da sam šokiran šokiran sa stavom jedne opozicione stranke, pa makar ona sebi u predznaku imala – demokratska, kada se zalaže protiv toga. Ne mogu da dojmim sebe pojmu da se bori protiv krađe na železnici i otuđivanja državne imovine.Predsedavajuća, nemojte se ljutiti, smatram da ste trebali upozoriti sve narodne poslanike na reč „diktatura“. mi je što nema gospodina profesora Mićunovića. Bilo bi dobro da kao profesor filozofije objasni u jednoj rečenici. Ali, dozvolite, radi profesora univerziteta koji nas gledaju, naših studenata da kažem diktatura je, gotovo kada se upoređivala sa šestojanuarskom, kao što je to gospodin Milivojević, u diktaturi ima elemenata fašizma. Oni nisu svesni da su govorili o fašizmu, nazivajući SNS maltene da je fašistička. Ja se gnušam toga.

član 5. amandman je podneo narodni poslanik Ljuban Panić.Da li neko želi reč? (Ne)Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Završavamo rad za danas i nastavljamo sutra u 11.00 časova.